Квесторите, моля поканете народните представители в залата. И аз правя това със звуковия сигнал.

Обхват”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 147, който става чл. 148: „Обхват Чл. 148. (1) Разпоредбите на тази част се прилагат при възлагане на обществени поръчки за: 1. доставки на военно оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него, както и оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба; на чувствително оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него; 3. услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл; 4. строителство, пряко свързано с оборудването по т. 1 и 2 включително, за всеки елемент от неговия жизнен цикъл; 5. услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги; 6. строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство. (2) За неуредените в тази част въпроси се прилагат правилата за публични възложители.” „Чл. 148 представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 151, който става става 149: „Изключения Чл. 149. (1) Законът не се прилага за поръчки в областите отбрана и сигурност: „1. възлагани по специфични процедурни правила: а) съгласно международни споразумения или договори, сключени при спазване разпоредбите на ДФЕС между Република България, от една страна, и една или повече трети страни – от друга страна; б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила; 2. възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от ДФЕС; 3. възлагани за целите на разузнавателни дейности; 4. възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно най-малко от две държави – членки, за разработване на нов продукт, и когато е приложимо – на по-късните етапи за целия

7. за финансови услуги с изключение на застрахователни услуги; 8. възлагани на предприятия на държава членка или на трета страна в изпълнение на международно споразумение или договор, свързан с разполагане на войски; 9. за арбитражни и помирителни услуги; 10. при трудови правоотношения по смисъл на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 11. за услуги за научноизследователска и развойна дейност, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от нея не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност; 12. при придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти или права върху тях; 13. възлагани от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия: а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена; б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формиранa от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от възложителя; в) в в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и което не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице. (2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държавата членка, ако има такива. такива. (3) В случаите по ал. 1, т. 13, буква „а” възложителят упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя. (4) Методиката за определяне на цената на договорите по ал. 1, т. 13 се определя с правилника за прилагане на закона. закона. (5) В случаите по ал. 1, т. 13 при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността за последните три години. (6) В случаите по ал. 1, т. 13, когато поради датата на създаване или на започване на дейността на юридическото лице или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма. (7) Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по ал. 1, т. 13, договорът се прекратява със сключването по реда по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие. (8) Възложителите не могат да се позовават на изключенията по ал. 1 с цел заобикаляне на закона. (9) Критериите и редът за определяне наличието на основни на основни интереси по ал. 1, т. 2 се определят с наредбата по чл. 13, ал. 2.” „Чл. 149 – Смесени поръчки, включващи дейности в областите отбрана и сигурност”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 149, който става чл. 150: „Смесени поръчки, включващи дейности в областите отбрана и сигурност Чл. 150. (1) Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат разпоредбите на тази част, а за други – правилата за публични възложители или правилата за секторни възложители, тя се възлага по реда на тази част, при условие че по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка. Когато възложителят реши да възложи отделни поръчки за отделните дейности се спазват правилата, приложими към съответната дейност. (2) Когато за една от дейностите от предмета на обществената поръчка, се прилагат разпоредбите на тази част, а друга дейност е извън приложното поле на закона, включително в случаите по чл. 346 от ДФЕС, и по обективни причини е обосновано възлагането на обща поръчка, за тази поръчка законът не се прилага. (3) Законът не се прилага за обществени поръчки, чийто предмет съдържа обективно неделими части, някои от които попадат в обхвата на чл. 346 от ДФЕС, а за други са приложими разпоредбите на тази част. (4) Не се допуска вземане на решение за възлагане възлагане на обща поръчка с цел прилагането на тази част или изключване на поръчката от приложното поле на закона.” Член 150 – „Смесени поръчки за услуги”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 150, който става чл. 151: „Смесени поръчки за услуги Чл. 151. Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложение № 14 и приложение № 15, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято прогнозна стойност е по-висока.” „Поръчки и рамкови споразумения, възлагани от централни органи за покупки”. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 151, който става чл. 152: „Възлагане чрез централни органи за покупки Чл. 152. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за покупки, включително когато той е европейски публичен орган, който не е възложител и осъществява централизирани дейности по закупуване. по закупуване. (2) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че са спазили разпоредбите на закона, ако: 1. централният орган за покупки е спазил разпоредбите и на тази част, а когато е европейски публичен орган, който не е възложител

до 151 по вносител, които стават съответно с номерация от чл. 148 до 152 включително, в редакцията им по доклада на Комисията. Гласували

Възложителите могат да оповестят своите намерения за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения през следващите 12 месеца чрез публикуване на предварително информативно обявление. (2) Възложителите са длъжни да изпращат обявлениeто по ал. 1 само когато възнамеряват да съкращават сроковете за получаване на оферти.” „Обявление за обществена поръчка”. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 153, който става чл. 154. Член 154 – „Обявление за възложена поръчка”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 154, който става чл. 155: „Обявление за възлагане на поръчка Чл. 155. (1) Възложителите изпращат за публикуване обявление възложителите публикуват обобщена информация за сключените договори в срок до 30 дни след края на всяко тримесечие. (3) Информация от обявлението по ал. 1, оповестяването на която противоречи на закон, включително в областта на отбраната и сигурността, както и тази, по отношение на която участниците са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, не се публикува в „Официален вестник” на Европейския съюз и РОП.” Член 155 – „Място, форма и начин на публикуване на обявленията”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 155, който става чл. 156: „Място, форма и начин на публикуване на обявленията

5. обявленията за доброволна прозрачност, когато е приложимо. (2) Обявленията по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 се изготвят по образци, утвърдени с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията, посочена в приложение № 16, в зависимост от етапа на процедурата.

„Основания за отстраняване”. Предложение от народния представител Методи Андреев: „1. Член 156 придобива следната редакция: „Възложителят отстранява от участие в процедура за обществена поръчка кандидат или участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:”

з); 3. в подточка в) след думата „кодекс” се добавя изразът „както и престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс”; 4. добавят се и следните нови подточки:

т. 5, т. 6 и т. 7 със следното съдържание: „5. има задължения по смисъла на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда към наети от него работници или служители; 6. има влязло в сила съдебно решение, че при изпълнение на договор за обект на обществена поръчка, съгласно чл. 3, ал. 1, не е било извършено договорено изплащане към подизпълнител, заявен съгласно изискването на чл. 66, ал. 1; 7. при осъществяване на търговската си дейност; кандидатът или участникът не е спазил приложими задължения в областта на действащото трудово и осигурително законодателство включително и по условията на труд, установимо с декларация или актове на органите на Главна инспекция на труда.”; 7. В ал. 2 на чл. 156 т. 2, т. 5 и т. 6 отпадат, като останалите т. 3 и т. 4 се преномерират съответно в т. 2 и т. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 156, който става чл. 157: „Основания за отстраняване Чл. 157. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:

321а от Наказателния кодекс; 2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. (2) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност или в процедура по ликвидация или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 3. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 4. с влязло в сила съдебно решение е установено, че е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките; 5. установено е, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на липсата на основания за отстраняване или на

Възложителят посочва обстоятелствата по ал. 2 в обявлението за обществена поръчка, а при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 10 – в поканата за участие в преговори. (4) Основанията по ал. 1 и ал. 2, т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. (5) При участие в процедура кандидатът или участникът представя декларация за липсата на основания за отстраняване. (6) За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя: 1. за обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост; 2. за обстоятелствата по ал. 2, 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията; 3. за обстоятелството по ал. 2, т. 2 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника; (7) Възложителят няма право да изисква представянето на документите по ал. 6, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 157, който става чл. 158: „Критерии за подбор Чл. 158. (1) При определяне и доказване на критериите за подбор се прилагат чл. 59-62 и чл. 65. (2) За доказване на техническите и/или професионалните способности, освен изискванията по чл. 63 и доказателствата по чл. 64 възложителят може да постави допълнителни условия и да изиска от кандидатите или участниците да представят: 1. описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, на оборудването за изпитване и изследване, както и на вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост; 2. описание на техническото оборудване, материалите, средствата, броя на работниците и служителите и ноу-хау и/или източниците на доставка с указание на географското местоположение, когато то е извън територията на Европейския съюз, с които разполага кандидатът за изпълнение на поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на на нуждите на възложителя вследствие на криза, или за осигуряване на поддръжката, модернизацията или адаптиране на доставките, обхванати от поръчката. 3. разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, Възложителят може да определи в обявлението допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение

поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава членка. (6) При условията на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска националният орган по сигурността в държавата, в която кандидатът е установен, да провери съответствието на помещенията или инсталациите, които евентуално биха били използвани, производствените и административните процедури, които

представя доказателства за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. (8) Когато по основателна причина кандидатът или участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи за доказване на техническите и/или професионалните способности, той може да ги докаже с всеки друг документ,

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 158, който става чл. 159: „Технически спецификации

2. европейски технически оценки; 3. общи технически спецификации; 4. български стандарти, които въвеждат международни стандарти; 5. международни стандарти; 6. други технически еталони, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива – чрез национални стандарти, национални технически одобрения или национални технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление

процедура Чл. 160. При възлагане на обществени поръчки по тази част възложителите избират свободно ограничена процедура и процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 160, който става чл. 161: „Ограничена процедура Чл. 161. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. (2) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор.” „Договаряне с публикуване на обявление” - предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 161, който става чл. 162: „Процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка Чл. 162. (1) При провеждане на процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка възложителят прилага чл. 76, ал. 1, 2, 4, 7, 7, 10-16. (2) Възложителят може да предвиди възможност преговорите да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като приложи критерия за възлагане. Тази възможност се посочва в обявлението за обществена поръчка или в документацията.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Какво предлагам? Ще обърна внимание на чл. 156, ал. 1. Става дума за обществени поръчки в сектора „Отбрана и национална сигурност”, не става дума за обществени поръчки в гражданския сектор. сектор. Какво казваме с това, което в момента е отхвърлено като предложение от моя страна? Казваме, че в тези критерии, които могат да доведат до отстраняване на фирма от участие в обществена поръчка, примерно няма да е от значение дали фирмата, която се явява, е с краден лиценз, защото това е едно от предложенията. Ако фирмата има присъда, че притежава чужда интелектуална собственост и работи с нея, ние казваме: „Няма проблем. Явявай се на обществена поръчка.” Такива случаи има много в сектора по отбрана и сигурност, особено при така наречените „военни заводи”. Голяма част от частните военни заводи работят с интелектуална собственост, която е държавна, и се явяват по обществени поръчки, като конкурират държавни фирми. Това се знае от хората в този сектор. И ние сега казваме: „Няма проблем, явявайте се, конкурирайте държавните предприятия.”.

След това казваме, ако примерно фирмата е осъдена, че при осъществяване на търговската дейност кандидатът не е спазил приложими задължения в областта на действащото трудово-осигурително законодателство,

и какво казваме на българския бизнес, който се занимава със сектор „Отбрана и сигурност”. Ние го караме да се явява, нарушавайки тези важни

Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Подлагам на гласуване предложенията на господин Методи Андреев за редакция на чл. 156 по вносител, които Комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване Глава 18, която става Глава 19, членове 152 до 161 по вносител, които стават съответно членове от 153 до 162, ведно с техните наименования, наименованието и на Глава 19, която става Глава 20 и Глава

– предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 159, който става чл. 160: „Свободен избор на Възложителят може да избира процедурата състезателен диалог, когато поръчката е особено сложна, поради което е невъзможно нейното възлагане чрез използване на ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка. (2) Обществената поръчка е особено сложна, когато по обективни причини възложителят не може да определи: 1. техническите спецификации, и/или 2. 2. финансовата или правната рамка на поръчката. (3) При провеждане на състезателен диалог възложителят прилага чл. 77, ал. 1, 2, 4-14.” „Договаряне без публикуване” – чл. 163. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 163, който става чл. 164: „Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка Чл. 164. (1) Възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в следните случаи: 1. при ограничената процедура, състезателния диалог или процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка не са подадени оферти или заявления за участие или подадените оферти или заявления за участие

но надвишават неговия финансов ресурс и първоначално обявените условия на поръчката, не са съществено променени; 3. когато е необходимо предприемане на неотложни действия при криза и не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на ограничена процедура на договаряне с публикуване на обявление, включително съкратените срокове, както и в случаите по чл. 173, ал. 1, т. 2, буква „а”; 4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя; 5. по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител; 6. поръчката е с предмет услуги за научноизследователска или развойна дейност, освен в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 4 и 11; 11; 7. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност; когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики; 9. предмет на поръчката е доставката на стоки, търгувани на стокова борса, съгласно списъка по чл. 79, ал. 1, т. 7; 10. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, включително при разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност; 11. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия: а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или, въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението

при наличие на следните условия: а) първоначалната поръчка е възложена при ограничена процедура или процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, или състезателен диалог и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане; б) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната поръчка; в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка; 13. предметът на поръчката е свързан с предоставянето на въздухоплавателни и морски транспортни услуги за въоръжените сили или за силите за сигурност на страната, които са разположени или предстои да бъдат разположени извън нейната територия, когато възложителят трябва да осигури тези услуги от изпълнители, чиито оферти са валидни само за толкова кратки срокове, че срокът за провеждане на ограничената процедура или на процедурата на договаряне с публикуване на обявление за поръчка, включително съкратеният срок, не може да бъде спазен; 14. поръчката е за услуги, включени в Приложение № 15. (2) В случаите по ал. 1, т. 8 договорът за допълнителна поръчка не може да бъде по-дълъг от 5 години. По изключение може да се определи по-дълъг срок, когато това се налага от обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен живот на наличните изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя. (3) В случаите по ал. 1, т. 9 договорът се сключва по правилата на съответната борса. (4) В случаите по ал. 1, т. 10 договорът се сключва по реда на част трета от Търговския закон. (5) В случаите по ал. 1, т. 12 процедурата може да се открие не по-късно от 5 години от възлагането на първата поръчка, освен когато по изключение се налага процедурата да бъде проведена след този срок поради обстоятелства, свързани с очаквания експлоатационен живот на наличните изделия, съоръжения или системи и техническите трудности, които може да предизвика смяната на изпълнителя. (6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1. (7) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.” Член 164 – „Срокове за провеждане на процедурите”. Предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители: „В чл. 164, ал. 4 текстът „които изискват спешно възлагане на поръчка” поръчка” да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 164, който става чл. 165: „Срокове за провеждане на процедурите Чл. 165. (1) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и състезателен диалог е 30 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. 2) Минималният срок за получаване на оферти при ограничена процедура е 35 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти. Когато не е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка, срокът е 40 дни. (3) Сроковете по ал. 2 могат да се съкратят с 4 дни, когато възложителят е публикувал предварително информативно обявление и то: 1. е изпратено за публикуване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и 2. включва цялата информация по част А от приложение № 16. (4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на сроковете по ал. 1 и 2, възложителите могат да определят: 1. срок за получаване на заявления за участие - не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване; 2. срок за получаване на оферти – не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти. (5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.” Член 165 – „Намаляване броя на кандидатите, офертите или решенията”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 165, който става чл. 166: „Намаляване броя на кандидатите, офертите или решенията Чл. 166. (1) Когато при ограничена процедура, процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка и състезателен диалог възложителят използва възможността за намаляване броя на кандидатите, кандидатите, минималният брой кандидати, които възнамерява да покани, не може да бъде по-малък от трима. (2) Когато след провеждане на предварителен подбор възложителят установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, не е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция, той може: 1. да публикува отново първоначалното обявление и да повтори етапа на подбор за новопостъпилите заявления, или 2. да прекрати процедурата. (3) В случаите по ал. 2 възложителят кани кандидатите, избрани след първото и второто публикуване, да подадат оферти.”

„Покани до кандидатите Чл. 167. (1) В случаите на ограничена процедура, състезателен диалог и процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка възложителят изпраща едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферта или за участие в преговори или диалог. (2) Поканите съдържат най-малко информацията по приложение № 17. (3) Когато документацията или части от нея се намира при лице, различно от възложителя, в поканата се посочва адресът, откъдето тя може да бъде получена. В случай че не е осигурен достъп до документацията чрез електронни средства, в поканата трябва да се посочи и крайната дата за отправяне на искане за получаване на документите. Когато искането е изпратено в определения срок, компетентните органи незабавно изпращат документите.” Член 167 – „Изменение на договор за обществена поръчка

промяната на изпълнителя може да предизвика технически затруднения. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението. (4) За неуредените въпроси относно сключването на рамково споразумение и възлагане на поръчки въз основа на рамково споразумение се прилагат разпоредбите на Раздел I от Глава десета.” Член 169 – „Електронни търгове”. Предложение от народния Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 169, който става чл. 170: „Електронен търг Чл. 170. (1) Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с предварително публикуване на обявление за поръчка, както и при провеждане на вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени. (2) Използването на електронен търг се посочва в обявлението за обществена поръчка.

Благодаря, госпожо Председател. Искам да обърна внимание на колегите, че в чл. 162, ал. 1, в последното изречение мисля, че е добре да бъдат добавени и думите „отнася се за националната сигурност”, защото ако в този член не дадем възможност обществени поръчки, които касаят националната сигурност, да влизат в този режим, има опасност да изпаднем в положението на месец февруари 2015 г., колеги, когато когато за една седмица трябваше да изработваме текст, промяна в Закона за обществените поръчки, за да стане възможно изграждането на защитното съоръжение, известно повече като „оградата по южната граница”. Затова правя предложение, уважаема госпожо Председател, в чл. 162, ал. 1, в последното изречение след думата „сложна,” да се добави

просто да се добави „отнася се за националната сигурност”. Няма нищо страшно, нищо лошо – ще помогнем за по-сериозна защита на нашата национална сигурност и в този Закон. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на господин Байрактаров за редакционно допълнение в чл. 162 по вносител, който става чл. 163,

4 по вносител. Гласували 81 народни представители: за 7, против 17, въздържали се 57. Предложението не е прието. Сега гласуваме членове с номера от 162 по вносител до 169 по вносител, които стават съответно членове с номера от 163 до 169,

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 170, който става чл. 171. „Специални изисквания за изпълнение на поръчката”. Чл. 171. Възложителите могат да предвидят специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането

Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 171, който става чл. 172: „Изисквания за защита на класифицирана информация Чл. 172. (1) Възложителите посочват

3. разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя 2. да поиска представяне на разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация за избраните подизпълнители; 3. да включи в проекта на договор клаузи, които задължават изпълнителя: а) да представи документа по т. 2 и за подизпълнителите, избрани по време на изпълнението на поръчката; б) да опазва класифицираната информация, станала му известна в хода на процедурата, по време и след приключване изпълнението на поръчката; в) в в договорите с подизпълнители, избрани преди и по време на изпълнението на поръчката, да включи клаузи по буква „б“ за опазване на класифицираната информация. (3) При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер или на класифицирана информация. Възложителят може да поиска от кандидатите или участниците да гарантират спазването на тези изисквания и от техните подизпълнители. (4) Кандидатите или участниците, включително техните подизпълнители, нямат право да разкриват информацията по ал. 3.” „Сигурност на доставките”. По чл. 172 има предложение от народния

лицензи или други подходящи документи, издадени в съответната държава - членка, с които се доказва, че участникът е в състояние да изпълнява задълженията във връзка с износа, трансфера или транзита на стоки, свързани с поръчката; б) посочване на всички ограничения, свързани с разкриването, трансфера или използването на стоки и услуги, или резултатите от тях, които произтичат от контрол на износа или от договорености в областта на отбраната; в) доказателства, че организацията и разположението на веригата за доставки на участника позволяват спазване на тези изисквания, както и декларация, че възможни промени във веригата за доставки по време на изпълнение на поръчката няма да окажат неблагоприятно въздействие; г) всяка придружаваща документация, получена от националните органи на участника относно изпълнението на допълнителни нужди, изисквани от възложителя, възникнали вследствие на криза; 2. да включи в проекта на договор клаузи, които задължават изпълнителя: а) да създаде и/или да поддържа капацитета, необходим за посрещане на допълнителни нужди, изисквани от възложителя вследствие на криза, съгласно уговорени условия и ред; б) да осъществява поддръжката, модернизирането или адаптирането на доставките, които са обхванати от поръчката; в) да да уведоми незабавно възложителя за всяка промяна, настъпила в неговата организация, веригата за доставки или промишлената стратегия, която може да засегне изпълнението на поръчката; г) в случай на прекратяване на производството да предостави на възложителя всички специални средства, необходими за производството на резервни части, компоненти, монтажни елементи и специална

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 173, който става чл. 174: „Подизпълнители Чл. 174. (1) В обявлението за обществена поръчка възложителят може да определи дял от обществената поръчка, който да се изпълни от подизпълнители, като определя минималния и максималния процент от стойността на поръчката, но не повече от 30 на сто. (2) В офертата си участниците могат да предлагат дял от общата стойност на поръчката, който надхвърля максималния размер по ал. по ал. 1 да се изпълни от подизпълнител. (3) В офертата си участниците посочват видове работи от предмета на поръчката, които ще възложат на подизпълнители, и съответстващия на тези работи дял от поръчката, който не може да бъде по-малък от минималния процент, определен от възложителя, както и подизпълнителите, които вече са определили. (4) Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той: 1. посочва в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 2. представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие; 3. уведомява възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

представители: „В чл. 174 се правят следните изменения: а) създава се алинея 5 със следния текст: „(5) Не се допуска избор на подизпълнител, който не отговаря на изискванията

„Избор на подизпълнители Чл. 175. (1) Когато участникът, определен за изпълнител, е възложител, той сключва договорите за подизпълнение чрез процедура, проведена съгласно разпоредбите на тази част. (2) Когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител и трябва да приложи алинеи 10 и 11, той изготвя обявление съгласно съответния образец, което съдържа най-малко информацията по приложение № 18. (3) Обявлението по ал. 2 се публикува в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз при спазване на чл. 156, ал. 2 и 3. (4) В случаите по ал. 2 подизпълнителите се избират при спазване принципите на прозрачност и конкуренция. (5) Възложителят има право да отхвърли подизпълнители, избрани от участника, определен за изпълнител, в случай че те не отговарят на посочените в обявлението и документацията критерии за подбор. Отхвърлянето на подизпълнител става с мотивирано решение, което се изпраща на участника, определен за изпълнител. В този случай участникът, определен за изпълнител, е длъжен отново да приложи съответния ред за избор на подизпълнител. (6) Когато не е избран подизпълнител, тъй като нито един от участващите в процедурата подизпълнители или предложените от тях оферти не отговарят на критериите, посочени в обявлението за подизпълнители, и това би възпрепятствало спазването на изискванията, определени в основната поръчка: 1. участникът, избран за изпълнител, който не е възложител може: а) сам да изпълни договора за обществена поръчка, ако докаже, че има такава възможност, или б) да сключи договори за подизпълнение без спазване на съответния ред за възлагане, ако докаже че избраните лица отговарят на критериите за подбор; 2. участникът, избран за изпълнител, който е възложител може да проведе процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка. (7) Решенията на определения за изпълнител участник, свързани с избора на подизпълнител, не подлежат на обжалване в случаите, когато участникът, определен за изпълнител, не е възложител. (8) Възложителят може да задължи участника, определен за изпълнител, да избере подизпълнителите по реда на алинеи 1-4 за всички или за част от дейностите, предложени за подизпълнение, ако те са на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 4. Това изискване се посочва в обявлението. (9) Възложителят посочва в решението за определяне на изпълнител, по кои от дейностите, предложени за подизпълнение, трябва да се изберат подизпълнителите по реда на ал. 1-4. (10) При избор на подизпълнител

както и членове от 170 до 173 по вносител, които стават в доклада на Комисията, след подкрепа от нейна страна, като членове 171 – 174. Моля, гласувайте. Гласували 80 народни

предложение на народния представител Настимир Ананиев, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 84 народни представители: за 10, против 8, въздържали се 66. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване чл. 174 по вносител, който е подкрепен от Комисията по принцип и след редакция от нейна страна става чл.

пета – „Правила за възлагане на обществени поръчки на националния пазар”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Част пета да се измени така: „Част пета – Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”.

Член 175 – Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 175, който става чл. 176: „Обхват Чл. 176. Разпоредбите на тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 2”.

на подкрепения по принцип текст на вносителя и след редакция 175-и член, който става чл. 176, както и създаването на нов чл. 177 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

чл. 175, който става чл. 176, и чл. 177 по доклада на Комисията са приети. Раздел ІІ – „Публично състезание”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. „Публикуване на обявление” – чл. 176. Предложение от народния представител Георги Кадиев: „Обявлението се публикува в специално обособен раздел на интернет страницата на възложителя и/или в най-малко един национален ежедневник, както и на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки.”

За оповестяване откриването на процедура публично състезание възложителят публикува обявление за обществена поръчка, което съдържа най-малко информацията по Приложение № 19. (2) В обявлението по ал. 1 възложителят определя срок за получаване на оферти, който трябва да е съобразен с обема и сложността на обществената поръчка. Срокът не може да бъде по-кратък от 21 дни за поръчки за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 28 дни, и започва да тече от изпращане на обявлението за публикуване. (3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителят може да определи срок за получаване на оферти, не по-кратък от 10 дни от изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. (4) В обявлението за обществена поръчка възложителят е длъжен да мотивира прилагането на ал. 3. ал. 3. (5) Възложителят не е длъжен да мотивира в обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчка, която е за доставки или услуги.” „Промяна на обявените условия” – чл. 177. Предложение от народния представител Георги Кадиев:

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 177, който става чл. 179: „Промяна на обявените условия Чл. 179. (1) Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка. Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от публикуването в Регистъра на обществените поръчки на обявлението за обществена поръчка, а когато срокът е съкратен по чл. 178, ал. 3 – до 5 дни. (2) Когато се удължава срокът за подаване на оферти, се взема предвид времето, необходимо за отразяване на разясненията или промените при подготовка на офертите.”

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни – при поръчки за доставки и/или услуги и в случаите на чл. 178, ал. 3, а при поръчки за строителство – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения. (2) Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.” „Определяне на изпълнител” – чл. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 179, който става чл. 181: „Определяне на изпълнител Чл. 181. (1) За участие в процедурата заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите

случаите по ал. 2 проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения. (4) Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. (5) Възложителят утвърждава протокола по ал. 4 по реда на чл. 106. (6) В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. (7) При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110. (8) Решенията по ал. 6 се изпращат

Изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Раздел ІІ, както ни е предложено от вносителя и подкрепено от Комисията. Гласували

не е прието. Още едно предложение на народния представител Георги Кадиев по чл. 177 по вносител, което също не е подкрепено от Комисията. Моля, гласувайте.

текстовете за членове от 176 до 179 включително по вносител, които след подкрепа от Комисията и съответните редакции стават членове от 178 до 181 по нейния доклад. Гласуваме членове от 178 до 181 по доклада на Комисията.

т. 3 и 5 – 9 или когато: 1. е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3. Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя; 2. процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени; 3. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени; 4. е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия: а) първоначалната поръчка е възложена с публично състезание; б) в обявлението за първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат; в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната; г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка; 5. обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2. (2) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал.

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 182, който става чл. 184: „Изменение на договор Чл. 184. (1) Възложителят може да изменя договор за обществена поръчка при условията на чл. 116. (2) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 изменение на договор е допустимо, при условие че след Гласуваме наименованието на Раздел ІV по вносител, подкрепено от Комисията, както и членове от 180 до 183 по вносител, които след подкрепа от Комисията и редакция на някои от тях стават от 182 до 185 включително по доклада на Комисията. Моля, гласувайте. Извинявайте! Отменете гласуването, има изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! В чл. 182, ал. 1, т. 1 отново прехвърляте и модифицирате едни празноти в правото, и по-специално в законите. Говорим за така наречените „изключителни обстоятелства”. Никъде в този Законопроект, или поне аз не видях, някой ако е видял, да ми обясни какво се подразбира под „изключителни обстоятелства”, защото въз основа на тези изключителни обстоятелства ще има пряко договаряне с определени лица. Може да се обясни единствено от възложителя що е то „изключителни обстоятелства”. Разбира се, това отделно отваря вратите за едни

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Попов, има дефиниция на „изключителни обстоятелства” в Допълнителните разпоредби на Закона. В т. 45 се създават такива дефиниции и по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби като т. 17 е записано: „Изключителни обстоятелства” са обстоятелствата, предизвикани от непредвидими непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормоустановени дейности на възложителя.” В този смисъл считам, че е некоректно да твърдите,

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Атанасова, след като така изчерпателно и добре е описано в Преходните и заключителните разпоредби кое е изключително обстоятелство, защо и тук обяснявате, че обстоятелства, които се обосновават във второто изречение, се обосновават на лична неотложност, не трябва да се дължат на възложителя. Естествено, че не трябва да се дължат на възложителя. Това са чрезвичайни действия, природни – както преди малко описахте. Не трябва да се дължат на възложителя. Очевидно е, че тази разпоредба не е ясна и не става ясна и с Преходните и заключителните разпоредби. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел ІV по вносител, подкрепено от Комисията, както и членове от 182 до 185 по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 184, който става чл. 186: „Обхват Чл. 186. Разпоредбите на тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3.” „Съдържание и публикуване на обявата” – чл. 185.

20, ал. 3 с публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-малко информацията по Приложение № 20. (2) Заедно с обявата възложителите публикуват техническите спецификации всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо. (3) След публикуване на профила на купувача, възложителите могат да публикуват обявата или кратка информация за поръчката и по друг подходящ начин. (4) Възложителят не е длъжен да мотивира в обявата невъзможността за разделяне на обособени позиции на поръчката.” „Срок за получаване на оферти” – чл. 186. Има предложение от Данаил Кирилов и група народни

Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 15 дни, от публикуването на обявата. (2) Възложителят удължава срока по ал. 1 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 188, който става чл. 190: „Запазване на поръчки при събиране на оферти с обява Чл. 190. (1) Възложителите могат да приложат реда по чл. 187-189 и за поръчки, които попадат

случаите по ал. 1 участникът, избран за изпълнител, трябва да докаже, че минимум 70 на сто от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно положение и че същите ще са ангажирани в изпълнението на поръчката, както и че са изпълнени условията на чл. 12, ал. 6.

когато е налице някое от следните основания: 1. не е получена нито една оферта, включително след удължаване на срока по чл. 188, ал. 2 и първоначалните условия на поръчката не са променени; 2. възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост,

с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя; 4. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност; 5. необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения

В случаите по ал. 1, т. 1, когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации.

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 190, който става чл. 192: „Определяне на изпълнител Чл. 192. Условията и редът за подаване, разглеждане и оценка на офертите и определяне на изпълнител се определят с правилника за прилагане на закона.” чл. 191. Предложение от Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 191, който става чл. 193: „Прекратяване възлагането на обществена поръчка Чл. 193. Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в което посочва и мотивите за прекратяването.” „Сключване на договор” – чл. 192. Предложение от народния представител

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. В случаите по чл. 191, ал. 1, т. 3 договорът се сключва не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнител. (2) Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. (3) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3.” „Особени случаи” – чл. 193

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 193 да бъде отхвърлен. „Субсидиарно прилагане” – чл. 194. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 194, който става чл. 195:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Имам много сериозни опасения за чл. 191 и по-точно предложението на колегата Кирилов, който директно предлага да бъде заобиколен законът – толкова директно, че направо е фрапиращо! В това предложение всъщност се казва, че „възложителят може да прекрати процедурата по свое желание, за да подбере подходящ изпълнител с пряка покана”. Значи пускаме една процедура, кандидатстват един хора, не ни харесват – прекратяваме я като възложител. Избираме си кой да я направи и го правим, като заобикаляме закона.

Няма други изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Глава двадесет и пета по вносител, който текст е подкрепен от Комисията и става Глава двадесет и шеста в нейния доклад,

и чл. 186 по доклада на Комисията са приети. Подлагам на гласуване предложение, направено от народния представител Гроздан Караджов по чл. 185 по вносител, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

текстовете на вносителя за членове от 185 до 192 включително, които стават в доклада на Комисията, след подкрепа, от 187 до 194 включително. Гласуваме се 3. Членове от 187 до 194 по доклада на Комисията

Членове от 187 до 194 по доклада на Комисията са приети. Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 193 по вносител. Гласуваме предложение на Комисията. Гласуваме предложение на Комисията.

Гласуваме чл. 195 по доклада на Комисията. Правите ли разлика между член по вносител и по Комисия? Като дойде чл. 195 по вносител, ще Ви дам думата, както Ви обещах.

шеста, която става Глава двадесет и седма. „Раздел I – Общи положения”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. „Актове, подлежащи на обжалване” – чл. 195. Предложение на народния представител Лъчезар Никифоров

„В чл. 195, ал. 1 се създава нова т. 5 с текст: „5. възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 185 – чл. 192 чрез събиране на оферти с обява.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 195, който става чл. 196: „Актове, подлежащи на обжалване Чл. 196. (1) На На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите по процедура за: 1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез сключване на рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационни системи; 2. сключване на рамково споразумение; 3. създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи;

когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от съответния възложител, е по-ниска или равна на стойността по чл. 20, ал. 3; 2. откриване в частта относно мотивите за невъзможността

включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. (4) На обжалване по реда на тази глава подлежат и решенията по чл. 175, ал. 5. ал. 5. (5) На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по ал. 1.”

Председател, уважаеми колеги, взимам думата, за да направя едно редакционно предложение по чл. 195, ал. 3, по отношение на обжалването пред Комисията за защита на конкуренцията Моето предложение е обжалването повече да не се извършва пред тази Комисия – подобно и на предложението на колегата Никифоров. Предлагам това да бъде пред компетентния Административен съд по постоянният адрес или седалището на жалбоподателя. административен съд с една безкрайна поредица от допълнителни дела, по които ще трябва да се произнася още веднъж като втора инстанция, а да направим това, което отдавна се говори и което е най-естественото нещо обжалването да бъде пред съдебен орган, а не пред квазисъдебен орган. Обжалването да бъде пред един от 28-те административни съдилища в страната, на които това им е работата и които имат капацитет да го вършат, какъвто беше и смисълът на реформата в административното правосъдие. По тези решения вече ще се произнася окончателно Върховният административен съд, както и сега.

Не да се занимава с обжалвания по обществени поръчки, а да брани конкуренцията. Да има конкуренция в страната на пазара на горива и така нататък – да не изброявам всички сектори, където очевидно има проблеми. Но какво се оказва? Първата половина на 2014 г. – по една справка, която взехме от Върховния административен съд, до средата на годината всички актове на тази Комисия, които са били обжалвани пред Върховния административен съд по прилагане на Закона за защита на конкуренцията, на 100% са били отменени, което само по себе си достатъчно ясно говори за качеството на работата на Комисията по основната нейна задача, която има. По допълнителната задача, ако приемете, че това е съответно работата по Закона за обществените поръчки и обжалванията,

по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя”. Едва ли е нужно да казвам, че това ще бъде удобство и за самите жалбоподатели, които няма да трябва да пътуват до София от всички краища на страната, а ще могат да отправят жалбата пред компетентния съд по постоянния си адрес, там да защитят тезата си и да търсят правосъдие. Между другото, в момента, който се занимава с обществени поръчки и обжалване, знае, че пред Комисията за защита на конкуренцията в рамките обикновено на 15 минути се разглеждат около 10 преписки. Едва ли е нужно да Ви обяснявам какво може да се изтъкне в рамките на минута и нещо от всеки жалбоподател по съответната преписка като аргументи, експертизи, вещи лица и така нататък. Очевидно това е неработеща система. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Госпожо Председател, уважаеми колеги, предложението, което правим във връзка с изменението на чл. 195, ал. 3 е свързано с друга юридическа конструкция. промените, свързани с органа, осъществяващ контрола по законосъобразност на актовете, действията и бездействията на възложителите, навсякъде да бъде Върховният административен съд. Предложеният ред се отличава от действащия не по същество, а във връзка с предложението за промяната на контролния орган по законосъобразността на актовете на възложителите – от сега действащата в това си качество Комисия за защита на конкуренцията, заменена, по нашето предложение, с Върховния административен съд, в правомощията на който следва да бъде предоставен както първоинстанционният, така и касационният контрол по процедурите. Комисията за защита на конкуренцията е компетентна и следва да регулира конкуренцията на различните продуктови пазари в страната, а не да осъществява своеобразен съдебен контрол, защото това е в противоречие с основните принципи, залегнали в Конституцията и Закона за съдебната власт. По дефиниция регулаторният орган – КЗК, не следва да осъществява контрол по законосъобразност на актовете, който е контрол от компетентността на съдебната власт. Контролът на процедурите по по съществото си е контрол за законосъобразност, а не регулация, поради което следва да бъде съдебен, особено с оглед формалния характер на процедурите по ЗОП. С предложените изменения се осигурява съобразяване на производството по обжалване по ЗОП със съществуващото производство по обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, с което се осъществява традиционен съдебен контрол по установени ефективни правила, отчитайки все пак особеностите на обществените поръчки и необходимостта от по-бързото разглеждане на споровете. Съгласен съм с колегата Славов, но се притеснявам от компетентността на съответните административни съдилища в съответните области. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, искам да Ви обърна внимание на още един въпрос от много сериозно естество, касаещ обжалването на които се издават по реда на този Закон. Между тях има много, за които намираме сериозно основание, но естествено проблемът се крие там, където четем кои актове не подлежат на обжалване. Между тях са актовете за откриване в частта относно мотивите за невъзможност за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции. Макар и да звучи сложно, въпросът има много лесно житейско обяснение. Това ще Ви върне може би стотина члена назад в този акт, когато отново апелирах този тип актове да са обжалваеми. Защо? Защото всеки възложител, според така предложения текст, ще може да разделя на отделни лотове, както сме свикнали да казваме, или на отделни обособени части поръчки според, така да се каже, собствено усмотрение и това няма да може да бъде обжалвано в съда. Например, ако се изгражда една сграда, той ще може да комбинира, образно казано, грубия строеж с електрическата инсталация. Съответно ще може да комбинира, да речем, частите по водоснабдяване и канализация с финото завършване и бояджийските дейности. Подобен тип разделяния трябва да могат да бъдат обжалваеми, защото в противен случай подобно разделяне ще даде много много силен инструмент в ръцете на възложителите, с който те ще могат да си подготвят предварително точно кой изпълнител да поеме точно кой лот, тъй като ще ги нагласят според възможностите им и, естествено, според това какво са се разбрали предварително под масата. Ако това нещо може да се обжалва пред съд, това ще спести много средства на хазната, защото още на ранен етап подобен тип предстоящи участия в конкурси, ще бъдат отменяни от съда подобни решения и възложителите ще се наложи да се съобразят с решението на съда. В противен случай, какво ни заплашва? Да се извърти цялата процедура, да спечелят предварително нагласените по субективно усмотрение на възложителя, след което да се обжали цялата процедура, да падне цялата процедура и да се върнем отново в изходящата позиция. Ако отпадне т. 2 от от ал. 2 на чл. 195, ще се прекрати тази възможност, на много ранен етап ще може да се обжалва предстоящата почти процедура и по този начин, и много по гъвкаво ще могат да се завършват процедурите по Закона за обществените поръчки, иначе те ще станат безкрайни, след успешни обжалвания ще трябва да се повтарят отново и отново, което изобщо не е в интерес на стопанския оборот. Благодаря Реплики към господин Караджов? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Кадиев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви помоля за подкрепа на едно предложение, което съм направил. В обхвата на този Закон са така наречените „обществени поръчки чрез публична обява”, те обаче не могат да бъдат обжалвани в момента, тъй като не попадат в обхвата на обжалваемите процедури, съгласно този чл. 195 на Закона. Ако в момента ги обжалвате в КЗК или във ВАС, Ви ги връщат обратно с аргумента, че не са обжалваеми. Обществените поръчки чрез публична обява са на размер между 60 хил. и 270 хил. лв. в строителството и между 20 хил. и 66 хил. лв. в услугите, тоест те са малки. За миналата година – 2015 г., такива са били 11 384 обществени поръчки. Дори и да са на минималната сума от 20 хил. лв., която споменах, те все пак правят един общ сбор от около 30 млн. лв., а най-вероятно са доста повече, най-вероятно надхвърлят и 1 млрд. лв. Няма никаква логика те да не бъдат обжалваеми. Вас в момента като физическо лице, ако му бъде наложено някакво наказание по някой от законите – за 50 лв., за 100 лв., дори и той може да обжалва, а в същото време не може да обжалвате обществена поръчка за строителство примерно за 200 хил. лв. Когато разговарях с Председателя на Комисията по правни въпроси, излагайки аргументите си – господин Кирилов, неговият аргумент беше: „Ами, ще задръстим съдилищата”. За мен това не е аргумент. Не може да имате отказ на право на някой да обжалва заради това, че нямате достатъчно административен капацитет. По тази логика би трябвало примерно да забраним обжалването на всякакви наказателни присъди до пет години, тъй като и тези съдилища са задръстени. Всеки има правото да обжалва. Това е моят аргумент, който излагам и не виждам нито един аргумент в обратна посока. Моля Ви да подкрепите това нещо, защото това засяга именно малкия и средния бизнес – той участва в тези поръчки – за по 100 хиляди, 200 хиляди, 50 хиляди, 30 хиляди. Големите фирми това не ги засяга. Ако искаме да покажем на малкия и средния бизнес, че се грижим за неговите права, и му даваме възможността да обжалва тогава, когато той счита, че има желанието да обжалва, трябва да приемем този текст на Закона днес. Благодаря Ви. Реплики към господин Кадиев? Няма. Други народни представители желаят ли да участват в дебата по този член? Няма желаещи. Дебатът е закрит. Предстои гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Никифоров и група народни представители. Комисията не подкрепя това предложение.

предложение. Гласували 95 народни представители: за 22, против 9, въздържали се 64. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Гроздан Караджов и група народни представители. Комисията не подкрепя

Гласуваме предложението на господин Георги Кадиев. Комисията не подкрепя

предложението за редакционна промяна в чл. 195 по вносител, който става чл. 196 от обсъждания текст – ал. 3, направена от господин Славов, който предлага вместо думите „Комисията за защита на конкуренцията” в ал. 3, да бъдат заменени с „Компетентният административен съд по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя”. Гласуваме предложението на господин Славов.

с чл. 195, който става чл. 196 в редакцията по Доклада на Комисията.

за обществените поръчки. Съобщения за Парламентарен контрол на 29 януари 2016 г., петък, 11,00 ч. 11,00 ч. 1. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на четири въпроса от народните представители Атанас Стоянов; Слави Бинев; Борислав Иглев; и Станислав Станилов и на едно питане от народния представител Слави Бинев. Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще отговори на два въпроса от народните представители Слави Бинев; и Мартин Димитров и Петър Славов – общ, и на едно питане от народния представител Иван Пенков Иванов. Пенков Иванов. 3. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на пет въпроса от народните представители Атанас Стоянов; Джевдет Чакъров – два въпроса; Милен Михов; Иван Ибришимов и на две питания от народните представители Жельо Бойчев, Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев,

представители Филип Попов; Светослав Белемезов; Манол Генов; и Петър Славов и Мартин Димитров. 5. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на пет въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Кирчо Карагьозов – общ; Мартин Димитров и Петър Славов – общ; Жельо Бойчев; Слави Бинев; и на въпрос на Георги Божинов и Иван Валентинов Иванов – общ. 6. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на три въпроса от народните представители Петър Славов; Михо Михов; и Борис Станимиров. Министърът на външните работи Даниел Митов ще отговори на десет въпроса от народните представители Слави Бинев – два въпроса; Михаил Миков; Румен Йончев; Георги Кючуков; Велизар Енчев; Станислав Станилов – Димитър Дъбов; и Кристиан Вигенин. 8. Министърът на правосъдието Екатерина Захариева ще отговори на един въпрос от народния представител Таско Ерменков и на едно питане от народния представител Явор Хайтов. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на два въпроса от народните представители Стоян Мирчев и Мариана Бояджиева. 10. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на един въпрос от народния представител Чавдар Георгиев. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на девет въпроса от народните представители Корнелия Нинова; Георги Кадиев; Велизар Енчев; Иван Станков; Светла Бъчварова – два въпроса; Светла Бъчварова и Добрин Данев – общо общо два въпроса, и на две питания от народните представители Иван Станков; и Румен Йончев и Явор Хайтов – общо питане. 12. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на седем въпроса от народните представители Слави Бинев; Таско Ерменков; Станислав Станилов; Мартин Димитров и Петър Славов Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на три въпроса от народните представители Слави Бинев; Петър Кадиев;

Георги Кадиев; Велизар Енчев; Борислав Иглев; Димитър Танев; Георги Търновалийски; Иван Пенков Иванов; Филип Попов; Таско Ерменков; и Иван Валентинов Иванов. На основание

министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на питане от народния представител Слави Бинев; - министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Кючуков и Светослав Белемезов; - заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на въпрос от народния представител Петър Кадиев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на: три въпроса от народния представител Антони Тренчев – към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова; към министъра на земеделието и храните Десислава Танева; и към министъра на образованието и науката Тодор Танев; Танев; - четири въпроса и едно питане от народния представител Настимир Ананиев – към министъра на земеделието и храните Десислава Танева; към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова; към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева; и и към министъра на здравеопазването Петър Москов – един въпрос и едно питане. Поради изтичане времето на настоящото пленарно заседание, обявявам утре редовно пленарно заседание с начален час – 9,00 ч., закривам пленарния ден.